(SDP)** Prelazimo na sljedeću točku, odnosno dvije, predlažem da objedinimo dvije točke dnevnog reda. To je - Prijedlog zakona o obrani, prvo čitanje, PZ br. 243, - Prijedlog zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, prvo čitanje, PZ br. 244 I jedan i drugi prijedlog zakona dostavila je Vlada Republike Hrvatske. Predlagatelj je također Vlada Republike Hrvatske. Kod donošenja jednog i drugog zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. To su članci od 144. do 150. članka Poslovnika Hrvatskoga sabora. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obranu. Izvješća ovih radnih tijela primili ste na sjednici. Da li želi predstavnik predlagatelja? Zamjenica ministra obrane poštovan Višnja Tafra. Izvolite zamjenice ministra. Hvala gospodine predsjedniče, uvažene zastupnice i zastupnici u Hrvatskom saboru. Evo nakon više od 10 godina primjene Zakona o obrani koji je doživio samoodređene novele Vlada Republike Hrvatske pred ovaj Visoki dom dolazi s novim Prijedlogom zakona o obrani. I dok je postojeći Zakon o obrani nastao nakon ustavnih promjena 2000. i 2001. godine koje su obilježile napuštanje polupredsjedničkog modela vlasti, je u stvari predstavljao svojevrsni kompromis između ustavnih nositelja obrambene funkcije novim zakonskim prijedlogom nastoji se ostvariti pomak ka novom modernom poimanju obrane te njenom konceptualnom i institucionalnom pozicioniranju i to kroz nekolik ključnih pravaca. Obrana se u novom prijedlogu zakona poima i kao državna funkcija i kao područje djelovanja različitih nositelja, a ne kao do sada kao što je to bio obrambeni sustav. Uvažava se također i nova geopolitička realnost i međunarodna pozicija Republike Hrvatske, te se obrana promatra u kontekstu članstva u NATO savezu, a uskoro vjerujemo i u Stvaraju se pretpostavke da država funkcionira u okviru koncepta kolektivne obrane. U području upravljanja obranom uspostavljaju se jednostavniji i konzistentniji modeli, jasnija podjela nadležnosti, izbjegavanje njihovog preklapanja uz umjereno kretanje ka parlamentarnom sustavu naravno uz uvažavanje ustavne pozicije Predsjednika Republike kao vrhovnog zapovjednika. I također cjelovito se regulira djelovanje Oružanih snaga u novim okolnostima primjene članka 7. novog Ustava Republike Hrvatske iz 2010. godine, te članstva u NATO savezu i budućeg u Europskoj uniji, te se propisuje njihovo djelovanje izvan granica zemlje u operacijama potpore miru, operacijama odgovora na krize, humanitarnim misijama, a po prvi put se regulira prijenos ovlasti zapovijedanja i nadzora nad zapovjedništvima međunarodnih snaga na zapovjedništva međunarodnih snaga, verificira se nova struktura osoblja i njihov status. Što se Oružanih snaga tiče pored svoje temeljne uloge u zaštiti suverenosti i neovisnosti te obrani njene teritorijalne cjelovitosti Republike Hrvatske zadaća Oružanih snaga ostaju sudjelovanje u operacijama potpore miru, operacijama odgovora na krize, humanitarnim misijama i drugim aktivnostima u inozemstvu. Zatim pružanje pomoći u obranama državama saveznicima u slučaju oružanog napada na jednu ili više njih u skladu sa sklopljenim međunarodnim ugovorima. Sudjelovanje također u združenim nastojanjima EU u duhu solidarnosti ako je neka od članica izložena terorističkom napadu ili je postala žrtva prirodne i ljudskom djelatnošću izazvane katastrofe. četvrto, to je pomoć institucijama civilnih vlasti, organizacijama zaštite i spašavanja, te stanovništvu u slučaju katastrofa, velikih nesreća i nesreća u potrazi i spašavanju, te prijevozu unesrećenih i oboljelih. Predloženim zakonskim tekstom također uređuje se i nadležnost Hrvatskog sabora, Predsjednika Republike, Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva obrane i Glavnog stožera u području obrane. Hrvatski sabor kao i do sada odlučuje o ratu i miru, te ostvaruje građanski nadzor nad Oružanim snagama. Odlučuje o visini i strukturi sredstava potrebnih za financiranje obrane kroz državni proračun, usvaja dugoročni plan razvoja Oružanih snaga za koji vjerujem da će do kraja ove godine također biti u ovom Visokom domu kao i godišnje izvješće o obrani te donosi strategiju obrane i utvrđuje strane neposredne ugroženosti. Također donosi odluku o upućivanju, odnosno neupućivanju novaka na služenje vojnog roka, odlučuje o djelovanju Oružanih snaga izvan granica Republike Hrvatske kroz različite modalitete koji su prepoznati u novom prijedlogu zakona, te donosi Odluku o upućivanju zahtjeva za pomoć u obrani Republike Hrvatske državama saveznicima. Predsjednik Republike po Ustavu je vrhovni zapovjednik Oružanih snaga, te su njegove nadležnosti također propisane ovim zakonom. Kao što ste na žalost u medijima imali prilike čitati na kraju prošle godine pojavili su se napisi o tome kako je ovim prijedlogom zakona Predsjedniku Republike su uzete neke nadležnosti i njegove ovlasti. Međutim, odgovorno ističemo da predloženim zakonom su propisane i razrađene ovlasti predsjednika u skladu sa promjenama Ustava i promjenama koje su nastupile u tijeku reformi i transformacije Oružanih snaga. Uvedena je novina da Predsjednik Republike imenuje vojne zapovjednike na dužnosti brigadira i generala, odnosno admirala i ta promjena se očituje u činjenici da je sada riječ o vojnim zapovjednicima jer sam Ustav kaže da Predsjednik Republike imenuje i razrješuje vojne zapovjednike u skladu sa Ustavom pa se i zakon prilagodio toj kategoriji tako da je izričito definirao tko su vojni zapovjednici, a ne kao što je do sada bilo da imenuje sve časnike na ustrojbenim mjestima brigadira odnosno generala i admirala. Također Predsjednik Republike dobio je ovlast da propisuje mirnodopski i ratni ustroj Stožera, zapovjedništva i postrojbi Oružanih snaga uključujući i ustroj Glavnog stožera Oružanih snaga. Predloženi zakon također propisuje nadležnost izvršne vlasti, tj. Vlade Republike Hrvatske u području obrane od podnošenja prijedloga Hrvatskom saboru, godišnjeg izvješća o obrani i drugih akata do donošenja plana obrane, strateškog pregleda obrane, izlaska Oružanih snaga Republike Hrvatske izvan granice i ulasku Oružanih snaga država saveznica u Republiku Hrvatsku kada je riječ o pružanju humanitarne pomoći, te prelasku granice Oružanih snaga Republike Hrvatske i ulasku Oružanih snaga drugih država kada je riječ o vojnim vježbama. Ministarstvo obrane kao središnje tijelo ima planske, usmjeravajuće, koordinacijske i nadzorne funkcije u obrani te osigurava uvjete za funkcioniranje i djelovanje Oružanih snaga. Glavni stožer kao združeno tijelo Oružanih snaga nadležno je za pripremu, zapovijedanje, uporabu i korištenje Oružanih snaga. Na čelu Glavnog stožera i dalje je načelnik koji je nadređen stožerima, zapovjedništvima i postrojbama i ostao je Glavni vojni savjetnik i predsjedniku Republike i ministru obrane. Novina je uvedena u dijelu mandata načelnika Glavnog stožera. Dosada je taj mandat bio na vrijeme od pet godina sada je uvedena novina da je mandat načelnika Glavnog stožera četiri godine uz mogućnost produženja na godinu dana pod istim uvjetima pod kojima se događa i njegovo imenovanje. Također, novinu predstavlja i to da prvi put u prijedlogu Zakona u obrani je propisano da načelnik Glavnog stožera ima ovlast punog zapovijedanja u Oružanim snagama na temelju zapovjedi i naredbi predsjednika Republike i odluka ministra obrane. Prilikom dodjeljivanja postrojbi pripadnika Oružanih snaga u sastav međunarodnih vojnih snaga načelnik Glavnog stožera može ovlast operativnog i taktičkog zapovijedanja i nadzora prenijeti na nadležna međunarodna ili nacionalna zapovjedništva i zapovjednike. Vijeće za obranu ostaje oblik koordinacije tijela za usklađivanje stavova i donošenje zaključaka i preporuka iz područja obrane. Što se prava i obveza građana RH u obrani tiče isti imaju dužnost i pravo sudjelovati u obrani kroz vojnu obvezu, dragovoljno vojno osposobljavanje, služenje ugovornoj pričuvi, imaju radnu obvezu, radnu pomoć i materijalnu obvezu. Zakonom je razrađena ustavna odredba po kojoj je vojna obveza i obrana RH dužnost svih za to sposobnih državljana. Služenje vojnog roka, odnosno civilne službe obvezno je po sili zakona u slučaju neposredne ugroženosti ili ratnog stanja dok Hrvatski sabor može donijeti odluku o uvođenju obveze služenja vojnog roka, odnosno civilne službe. Pričuvni sastav Oružanih snaga u ovom prijedlogu zakona podijelili smo na ugovornu pričuvu i mobilizacijsku pričuvu. A mobilizacijsku na nešto što nazivamo nerazvrstana i razvrstana pričuva. Da ne ulazim u detalje osnovna razlika između razvrstane i nerazvrstane pričuve jest u činjenici da je razvrstani pričuvnik onaj koji je ili odslužio vojni rok ili je bio na dragovoljnom vojnom osposobljavanju ili je bio pripadnik djelatnog sastava Oružanih snaga. To znači da ima potrebna znanja potrebna znanja i vojne vještine da bi mogao služiti u pričuvnom sastavu dok nerazvrstani pričuvnik je osoba koja ništa od toga nažalost nema izuzev onoga što je obvezan pri izvršavanju vojne obveze, a to je samo upis u vojnu evidenciju. Što se ugovornog pričuvnika tiče to je nova kategorija koju smo uveli. Riječ je o kategoriji kojom ćemo nastojati znači osobe koje su u pričuvnom sastavu, a imaju potrebna znanja i vještine odnosno pojedine struke koje nedostaju Oružanim snagama pokušat će se s njima sklopiti ugovor na način da će biti plaćeni tijekom svoje ugovorne obveze, a zauzvrat su obvezni do 90 dana sudjelovati u pripremama za svoje osposobljavanje u okviru vojnog poziva da bi ih Oružane snage mogle po potrebi Znači, ili u situacijama mirovnih upućivanja u operacije odgovora na krize ili u drugim situacijama potrebnim za Oružane snage. Dragovoljno vojno osposobljavanje je ustvari naziv za dosadašnje dragovoljno služenje vojnog roka i provodi se kada nije uvedena obveza služenja vojnog roka. Na dragovoljno vojno osposobljavanje mogu se uputiti do kraja kalendarske godine u kojoj navršavaju 26 godina života novaci državljani RH koji se prijave Ministarstvu obrane. Također, na dragovoljno vojno osposobljavanje mogu se uputiti i žene. I dragovoljnim vojnim osposobljavanjem ispunjava se jedan od preduvjeta za prijem u djelatnu vojnu službu koja će kasnije biti predmet mog govora kad budem govorila o Zakonu o službi u Oružanim snagama. Radna obveza je obveza zaposlenika u tijelima državne vlasti, jedinicama lokalne i područne samouprave i pravnim osobama kojima je utvrđena obveza obrambenih priprema. Novina je također i obveza radne pomoći gdje pravnim osobama i državljanima može se uvesti obveza radne pomoći za potrebe izvršavanja zadaća nositelja obrambenih funkcija u slučaju ratnog stanja i stanja neposredne ugroženosti. U ratnom stanju i stanju neposredne ugroženosti pravne osobe državljani RH također imaju i materijalnu obvezu. Što se tiče dosadašnjih termina mirovne operacije i misije koje su bile uvriježene u našem zakonodavstvu napuštamo taj termin i uvodimo novi operacije potpore miru u skladu s NATO-ovim standardima te definiramo da su to operacije u kojima se upotrebljavaju diplomatska, civilna i vojna sredstva kako bi se uspostavio ili održao mir te takve operacije mogu uključivati sprječavanje sukoba, uspostavljanje i održavanje mira, nametanje i izgradnja mira. O uporabi Oružanih snaga odlučuje Hrvatski sabor, predsjednik Republike, predsjednik Vlade i ministar obrane. U zakonu ćete možda primijetiti da više u toliko velikoj mjeri se ne upotrebljava pojam zapovijedanja Oružanim snagama već je cijeli zakon zakon koncipiran znači na odluke o uporabi Oružanih snaga jer se kroz ovih 10 godina primjene zakona uočilo da zapovijedanje se u pravilu Oružanim snagama događa kada je vrijeme ratnog stanja, kada predsjednik Republike izravno zapovijeda Oružanim snagama dok zapovijedanje u miru koje se prema sadašnjim odredbama zakona provodilo preko ministra obrane na ovaj način je transformirano u donošenje odluka na koji način se rabe Oružane snage. Predsjednik Republike naređuje uporabu i zapovijeda Oružanim snagama u ratnom stanju te je odgovoran za obranu neovisnosti i teritorijalne cjelovitosti RH. U slučaju stanja neposredne ugroženosti predsjednik republike može uz supotpis predsjednika Vlade narediti uporabu oružanih snaga iako nije proglašeno ratno stanje. Uporaba oružanih snaga u situacijama koje zahtijevaju borbeno djelovanje protiv zrakoplova ili plovila koji narušavaju suverenitet Republike Hrvatske i nacionalnu sigurnost uredit će se posebnim zakonom. Važeći Zakon o obrani nije poznavao termin korištenja oružanih snaga, već ga prepoznaju ustavne promjene iz 2010. godine. Tako da predloženim Zakonom o korištenju oružanih snaga odlučuju Vlada ili ministar obrane, a takve se odluke provode putem zapovijedi načelnika glavnog stožera. Odluku o korištenju oružanih snaga u slučaju katastrofa donosi Vlada, a u slučaju većih nesreća i nesreća ministar obrane na temelju zahtjeva tijela nadležnog za zaštitu i spašavanje. Oružane snage također, kao što sam rekla mogu se koristiti kako pomoć u protupožarnoj zaštiti i traganju ako nadležna tijela za protupožarnu zaštitu, odnosno traganje i spašavanje ne raspolažu odgovarajućim sredstva i sposobnostima. Također, oružane snage se mogu koristiti i kao pomoć u nadzoru i zaštiti prava i interesa Republike Hrvatske na moru kroz obalnu stražu. Oružane snage također prema prijedlogu zakona mogu pružati i pomoć lokalnoj zajednici i civilnom društvu u provedbi humanitarnih i projekata od općeg interesa. Pojedine postrojbe ili namjenski organizirane snage oružanih snaga mogu biti deklarirane u multinacionalne snage za odgovore koje se organiziraju u sklopu NATO saveza ili u sklopu zajedničke sigurnosne i obrambene politike. Danom stupanja na snagu novog Zakona o obrani prestaje važiti Zakon o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, policije, civilne zaštite te državnih službenika i namještenika u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu, u dijelu koji se odnosi na pripadnike oružanih snaga tako da će se ova materija uređivati samo predloženim zakonom. Također, predloženim zakonom se uređuje i područje obrambenih pripremama. Civilni nositelji su Vlada, ministarstva, županije i Grad Zagreb. Pravne osobe posebne važne za obranu utvrđuje Vlada i one imaju obvezu sudjelovanja u obrambenim pripremama u skladu s izvodima planova djelovanja civilnih nositelja obrambenih priprema. Zakonom je propisana nadležnost inspektorata obrane, a također zakon predviđa da se u Ministarstvu obrane i oružanim snagama ustrojava vojna policija sa zadaćom obavljanja vojno-policijskih poslova. Zakon, nadalje uređuje i područje vojnog, zračnog i pomorskog prometa, kao i poslove koji se odnose na vojno graditeljstvo i prostorno uređenje u vojnim lokacijama. Zakon o obrani nalaže se, predlaže se urediti i područje materijalnog zbrinjavanja i financiranja obrane. Za provedbu zakona osiguravaju se sredstva u državnom proračuna na poziciji Ministarstva obrane. Vlada Republike Hrvatske Hrvatskom saboru ovaj zakon predlaže kroz dva čitanja, uvjerena kako je to jedini mogući način donošenja kvalitetnog Zakona o obrani. Želimo čuti prijedloge i sugestije svih uključenih u njihovo donošenje kako bi se nakon provedene rasprave i analize izradio i utvrdio konačni prijedlog zakona. Predloženim promjenama u zakonskom okviru omogućit će se novi zamah u transformaciju obrane i razvoju profesionalnih i učinkovitih oružanih snaga. Što se Zakona o službi u oružanim snagama tiče, on je logični nastavak promjena koje su se dogodile u Zakonu o obrani. Tako da i njega donosimo u paketu kao što je to bili i 2002. godine. I novim Zakonom o službi u oružanim snagama određena zakonska rješenja smo izmijenili, odnosno dopunili ili na drugačiji način uredili radi kvalitetnije potpore reformi razvoju Oružanih snaga Republike Hrvatske ili jednostavno zbog toga što su pojedina rješenja postala neprimjerena za vojnu službu što ću kasnije na pojedinim primjerima i obrazložiti. Služba u oružanim snagama predstavlja obavljanje vojnih i stručnih poslova kroz služenje vojnog roka, dragovoljno vojno osposobljavanje, kadetsku službu, djelatnu vojnu službu, službu pričuvnog sastava i službu državnih službenika i namještenika. Izuzetno važnim mi se čini nova definicija djelate vojne osobe kao najbrojnije kategorije u sustavu oružanih snaga koja kaže: " Da djelatne vojne osobe, osoblje se osposobljavaju za obavljanje dužnosti i poslova na kojima su raspoređene ili imenovane, odnosno upućene, poslova opasnih po život i zdravlje, te na kojima su izloženi rizicima. Pri čemu naglašavam nisu u mogućnosti birati dužnosti i mjesta službe i dužni su u svakom trenutku biti dostupni za obavljanje dužnosti i poslova." Ovo sam posebno naglasila iz razloga što ova definicija predstavlja, na temelj na kojem počiva prijedlog zakona koji je pred vama. Iz nje će proistječi sva prava, ali i obveze osoba koje su se opredijelile za vojni poziv, a koja su uređena ovi prijedlogom zakona. Kao što je bilo propisano i do sada i ovim zakonom se uređuje da djelatne vojne osobe nemaju pravo na sindikalno organiziranje i nije im dopušten štrajk, članstvo u političkim strankama te kandidiranje u predstavničkim tijelima građana, lokalnih predstavničkih tijela i Hrvatskom saboru. Iako u hrvatskoj javnosti ima prijepora oko ove odredbe praksa kroz ovih 10 godina je pokazala njenu efikasnost. U skladu s načelima jednakih mogućnosti prilika jednakog postupanja pripadnici oružanih snaga su dužni poštovati dostojanstvo svake osobe, ugled i čast kao i temeljna prava i slobode čovjeka. Vojnoj osobi kojoj je povrijeđeno dostojanstvo, a osobito ako je zlostavljana na bilo koji način ima pravo obratiti se Odboru za ravnopravnost spolova ili odboru za zaštitu dostojanstva vojne osobe. Od ostalih oblika zasnivanja radnog odnosa, odnosno službe u oružanim snagama spomenut ću samo neke za koje vjerujem da postoji interes u hrvatskoj javnosti. Kao prvo riječ je o ugovorima za kandidate za vojnike. Novi prijedlog zakona predviđa 3 ugovora, prvi na 3 godine, drugi na 5 godina i treći na 5 godina što ukupno čini 13 godina razmišljajući o tome kada smo donosili ovu odredbu već sada iako je ona takva u prijedlogu zakona, došli smo do zaključka da ju je možda pokušati popraviti na način jer osoba koja je trinaest godina profesionalni vojnik i u pravilu je raspoređena na radnom mjestu gdje je riječ o beneficiranom stažu na 13 godina svoje službe ima i 6,5 godina beneficiranog radnog staža to znači da ukupno ima 19,5 godina staža. Tako da smo razmišljali o tome da bi se ovu odredbu moglo popraviti na način da vojnike koje budemo uključili u teći ugovor, da je to moguće do 6 godina kako bi mogli ostvariti mirovinski staž od dvadeset godina i na taj način u skladu sa zakonom o pravima mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba bi mogle biti umirovljene u skladu s tim zakonom i na taj način osigurati minimum zaštite svoje egzistencije nakon odlaska i pronalaska druge karijere. Također osobe koje su završile srednjoškolsko obrazovanje ispunjavaju uvjete za djelatnu službu, mogu se opredijeliti i natjecati nadalje za kadetsku službu do kraja kalendarske godine u kojoj završavaju i 22 godine života. Osobe koje su u odabranom postupku također postignu najbolje rezultate upućuju se na temelju ugovora na osposobljavanje za časnika u trajanju do godinu dana, na prvu razinu časničke izobrazbe i postaju kandidati za časnike. Ako vam mogu ukratko obrazložiti o čemu je riječ. Osobe koje se jave na dragovoljno služenje vojnog roka nego dragovoljnog služenja vojnog roka imaju mogućnost zasnivanja radnog odnosa znači postati djelatne vojne osobe u oružanim snagama. Do sada je taj odabir se radio znači kroz klasifikaciju odabira a prije nego što bi bile upućene na časničku izobrazbu osobe bi već zasnivale radni odnos u oružanim snagama. Kroz praksu je utvrđeno da taj pristup nije bio dobar budući da trenutkom zasnivanja već radnog odnosa a ne savladavši dovoljno znanja i vještine potrebe da bi se pokazali kao osobe koje imaju predispozicije biti dobri časnici u ovom zakonu je predloženo da se s njima za vrijeme trajanja njihovog školovanja za časničku izobrazbu sklapa ugovor koji je privremenog karaktera na godinu dana, a tek ako ga uspješno savladaju nakon toga će biti primljene u vojnu službu. Predloženim zakonom također je predviđena jedna novina, uvodi se kategorija osoblja koji su vojni specijalisti, to su osobe koje posjeduju specijalizirana znanja i vještine, potrebe za obnašanje vojnih dužnostima, u rodovima borbene potrebe, službama i strukama i koje su raspoređene na poslove određene za vojnog specijalista. Vojni specijalisti osim specijalističkih znanja moraju zadovoljiti opće uvjete za prijam u djelatnu vojnu službu a predvidjeli smo da ova odredba ima odgodni početak primjene i to s 1. siječnjem 2014. i to na način da se iz sadašnje strukture osoblja koja više nema mogućnosti napredovanja a posjeduje specifična znanja i sposobnosti a nije potrebno njihovo napredovanje kroz činove da se prevede u kategoriju vojnih specijalista i na takav način zadrži u službi. Njihovo napredovanje daljnje bit će uređeno podzakonskim propisom načinu da umjesto dobivanja činova bit će provedeni kroz pojedine platne razrede gdje će im se za određenu godinu života u službi znači povećavati koeficijent pri izračunu plaće. Predloženi zakon nadalje koncipiran je u nekoliko cjelina, međutim zbog opsežnosti samog zakona koji ste imali prilike pročitati, ja bih se osvrnula još samo na nekoliko instituta i rješenja koja smatramo važnim istaknuti zbog samog izričaja njihovog uređenja ili što predstavljaju novinu u samom zakonu. Kao što sam već spomenula u Zakonu o obrani predsjednik Republike imenuje vojne zapovjednike na dužnosti brigadira, generala odnosno admirala dok je Zakonom o službi predviđeno da časnike, odnosno generale, admirale koje u skladu sa Zakonom o obrani ne imenuje predsjednik republike na dužnost raspoređuje ministar obrane ili osoba koju on ovlasti. Ovim zakonom također je i predviđen institut za nestalnog pripadnika oružanih snaga koji do sada nismo imali. Kao što svi znate naši pripadnici oružanih snaga upućuju se u mirovne misije i smatrali smo važnim i u zakonu u službi predvidjeti mogućnost kad pripadnik oružanih snaga s kojim je tijekom obavljanja borbenih zadaća i sudjelovanja u operacijama u inozemstvu zapovjednik izgubio kontakt i nije ga mogao ostvariti u roku od najmanje 48 sati smatrat će se privremeno nestalim. Što se profesionalnog razvoja vojnika, djelatnih vojnih osoba tiče, tijekom službe koja se njihov profesionalni razvoj se odvija usavršavanjem, obukom i izobrazbom, uspješnim obnašanjem dužnosti te promaknućem u viši čin. Standardi profesionalnog razvoja ovise o osobnom činu, godinama života, civilnoj vojnoj izobrazbi, vremenu provedenom u službi kao i drugim okolnostima važnim za obavljanje službe. Vojnim osobama dodjeljuju se činovi te se promiču na temelju izobrazbe, obuke i obrazovanja, službenih ocjena o obnašanju dužnosti i uspješnosti. predsjednik Republike na prijedlog ministara obrane dodjeljuje prvi časnički čin i promiče časnike i generale i admirale a prijedlog ministru obrane podnosi načelnik glavnog stožera. Što se prava iz radnog odnosa tiče za njima ste i mogli čitati prije samog zakona, prije nego je došao u ovu sabornicu jedan od osnovnih razloga i same promjene Zakona o službi i oružanim snagama bila su prava iz radnog odnosa i to upravo na način da su prava iz radnog odnosa predstavljala svojevrstan problem a problem se odnosio na radno vrijeme, odmore i dopuste jer je sadašnjim zakonom o službi oružanim snagama bilo propisano da se na pripadnike oružanih snaga primjenjuju znači zakon o službi o oružanim snagama, propisi o državnim službenicima i namještenicima, opći propisi o radu, odnosno kolektivni ugovori sklopljeni u vezi s njima. Predloženim zakonom napušta se to opredjeljenje te se područje predlaže područje prava iz radnih odnosa vojnih osoba izričito urediti predloženim zakonom i to na način da su sva prava koja postoje u Zakonu o radu i kolektivnim ugovorima predviđena u ovome zakonu kako smo smatrali najprimjerenije najprimjerenije za vojne osobe. Prava iz radnog odnosa vezali smo na primanja vojnih osoba i to na način da smo utvrdili da vojna osoba ima normalno pravo na plaću i dodatke na plaću s tim da uvodimo nešto što se zove vojni dodatak i s tim vojnim dodatkom koje će dobiti sve djelatne vojne osobe ovisno o kategoriji u koju pripadaju a bit će nekoliko kategorija visina vojnih dodataka njima bi se isključila mogućnost dobivanja svih drugih prava koja su bila proizlazila iz kolektivnog ugovora. Primjerice imali smo situacije da smo u nemogućnosti angažirati pripadnika oružanih snaga iz 16 sati iz razloga jer je to predstavljao prekovremeni rad, bilo ga je u trenutku kada smo ga angažirali noću. Tražila se naknada za noćni rad, ako je bio rad subotom, tražila se naknada za rad subotom, nedjeljom, rad na blagdane. Prema tome nečim što zovemo vojni dodatak nastojat ćemo to nadomjestiti i dovesti vojnu službu u okvire za koje smatramo da je vojna primjerena. Također imali smo još jedan određeni problem koji se zvao pretjerano upravno sudovanje na većinu akata iz područja Zakona o službi i oružanim snagama bilo je moguće pokrenuti upravni spor tako da smo došli do situacije jednog obijesnog upravnog sudovanja koje smo pokušali pokušali razriješiti na način da je propisano zakonom koji akti se smatraju upravnom stvari koja rješenja su upravna stvar na koje djelatne vojne osobe mogu uložiti tužbu, znači Upravnom sudu i nakon toga Visokom upravnom sudu, a sve ostale stvari stvari smo riješili odlukama koje neće biti upravni akti. Pripadnici oružanih snaga odgovaraju i stegovno i imaju stegovnu i materijalnu odgovornost. Razlika od dosadašnjeg Zakona o službi je ta da su službenici i namještenici koji se nalaze na službi u oružanim snagama izuzeti iz stegovne odgovornosti prema novom Zakonu o službi u oružanim snagama. U cilju dostizanja zahtjevne dobne i kvalifikacijske strukture činova te profesionalnog razvoja osoblja ministar obrane donosi godišnji plan izdvajanja kojim se utvrđuje broj struktura i kriterij, prioriteti te dinamika izdvajanja osoblja, a također djelatne vojne osobe kojima služba prestaje uz … /Upadica: Zamjenice Tafra isteklo je vrijeme./ još samo jednu rečenicu, hvala vam lijepo. Zbog potreba služba prije stjecanja uvjeta na starosnu mirovinu Ministarstvo obrane izrađuje i provodi program tranzicije i zbrinjavanja djelatnih vojnih osoba. Također vjerujemo da ćete nam pomoći u raspravi jer i ovaj zakon ide u dva čitanja i očekujemo vaše primjedbe i sugestije. Hvala vam lijepo. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem. Imamo prijavljenu jednu repliku, Ante Babić. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa iscrpnom izlaganju zamjenica ministra se dotakla barem u ovom Zakonu o službi o oružanim snagama jer je objedinjena rasprava pa neće biti prigode govoriti puno o tome o vojnim specijalistima što svakako pozdravljamo. Međutim ovim zakonom su ostali nedefinirani državni službenici i namještenici koji se nalaze na službi u Ministarstvu obrane. Ovaj prijedlog Zakona o službi se gotovo uopće ne odnosi na njih, a on se gotovo malo ili nikako spominje samo u prijedlogu Zakona o obrani u glavni 6., članak 111. Zasigurno je potrebno definirati njihov status s obzirom da obavljaju vrlo značajne i zahtjevne poslove za potrebe obrambenog sustava RH. Hvala lijepa. Kao sugestija. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Otvaram raspravu. Prvo su na redu klubovi. U ime kluba HDZ-a uvaženi zastupnik Davor Božinović. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospođo zamjenice ministra. U ime kluba HDZ-a dopustite mi da dam kratak osvrt na upravo predloženi Zakon o obrani. Do sada važeći zakon kao što je već bilo rečeno donesen je u međuvremenu određene promjene prije cijelog jednog desetljeća. I u to vrijeme kao što je također rečeno se radilo o pokušaju da se zakon u području u kojem ovlasti dijele predsjednik Republike i Vlada prilagodi ustavnim promjenama koje su označile početak transformacije iz polupredsjedničke u parlamentarnu demokraciju. Od tada je na obrambenom području ostvaren značajan put koji je Hrvatsku u konačnici smjestio unutar sustava kolektivne obrane što je temeljno ostvareno punopravnim članstvom u NATO savezu, a dodatno razvijeno za sada statusom aktivnog promatrača, a uskoro nadamo se punopravnog sudionika unutar sustava zajedničke sigurnosne i obrambene politike EU. Ove promjene naravno je nužno bilo popratiti odgovarajućom legislativom što je proces koji je intenzivno počeo se pripremati prije nešto više od 2 godine. Dokument u osnovi predstavlja korak naprijed u odnosu na prethodni zakon što je i bilo za očekivati. Zakon je dobro pripremljen u onom dijelu koji se odnosi na uređivanje odnosa obveza procedura i nadležnosti u međunarodnim vojnim aktivnostima oružanih snaga što je bio jedan od primarnih ciljeva promjene zakona u dijelu koji se odnosi na nadležnost i procedure i odgovornosti na nacionalnoj razini uz one pozitivne stvari, smatramo da su još uvijek moguća određena poboljšanja. U tom smjeru išla je i rasprava zastupnika HDZ-a na saborskom Odboru za obranu i zadovoljni smo činjenicom da su predstavnici predlagača pokazali razumijevanje, otvorenost pa i spremnost na prihvaćanje određenih sugestija. Stoga u ovoj prigodi ne bih želio ponavljati ono što je predstavnica predlagatelja ovdje iznijela i ono što je bio sukus rasprave na odboru jer o tome ćemo, barem mi u klubu HDZ-a tako razumijemo, još ubuduće razgovarati. Preostalo vrijeme za raspravu po ovom zakonu iskoristio bih za ukazati na jednu dimenziju koja je po mom sudu donekle zanemarena, a s obzirom da se radi tek o prvom čitanju smatram da ostaje dovoljno vremena i predlagatelju da je skupa sa svima nama razmotri. Držim naime da bi zakon upravo u duhu općeg opredjeljenja za jačanjem parlamentarizma u Republici Hrvatskoj trebao učiniti dodatan dodatan iskorak u procesu demokratizacije i ojačati ulogu Hrvatskog sabora u području obrane. Mislim da mi moje ranije zalaganje unutar sustava po ovom pitanju daje za pravo da ga ovdje posebno istaknem. Na početku bih naglasio da ova tema nije specifična samo za Hrvatsku, na sličan način o njoj se vodi cijeli niz političkih i akademskih rasprava u Europi i u svijetu. Naime, opće je prepoznata tendencija da u širem sigurnosnom pa tako i u obrambenom sektoru postoji svojevrstan nedostatak transparentnosti koji je nastao kao posljedica potrebe da se određene određene informacije vitalne za nacionalnu sigurnost zaštite. Također, evidentno je da u obrambenom području izvršna vlast igra važnu ulogu pri čemu se nerijetko bajpasira parlament. Isto tako treba naglasiti da su na području transparentnosti u obrambenom sektoru učinjeni pomaci koji su evidentirati i u istraživanju o indeksu borbe protiv korupcije u području obrane koji je Transparency International objavio mislim jučer i u njemu se konstatira da je 70% vlada propustilo na adekvatan način suočiti se s problemom korupcije. Hrvatska spada u onih drugih 30%, iako treba dodati da postoji cijeli niz nalaza i preporuka kojima se ukupno stanje može još popravljati. Iz tih razloga smatram da je u ovoj raspravi potrebno ukazati na postojanje političke volje da se ojača ne samo parlamentarni nadzor, vi ga zovete građanskim, uglavnom na zapadu je termin koji se koristi parlamentary oversight, već i snažnija odnosno veća inkluzivnost u samom području obrane. Naime, zakon u članku 5. prepoznaje ulogu Sabora, o tome gospođa zamjenica ministra govorila, ali čini mi se nedovoljno istaknuto u usporedbi s drugim parlamentima sličnog demokratskog sustava kakav želimo razvijati u Hrvatskoj. Tu prije svega mislim na činjenicu da nije predviđena uloga Parlamenta u poslovima većih nabavki, odnosno opremanja Oružanih snaga borbenim sredstvima iznad određenog iznosa. Tu bih dao jedno kratko obrazložene. Opremanje materijalno-tehničkim sredstvima, osobito u sklopu modernizacije, jedan je od najsloženijih poslova poslova u nadležnosti Ministarstva obrane. Zemlje koje su naši partneri u NATO-u u Europskoj uniji toj su problematici pristupale različito, ali uvijek sa svrhom da se taj zahtjevan posao učini što je moguće više transparentnijim. Hrvatska je nažalost u prošlosti sama iskusila određene negativnosti u ovom području od kojih su neke dobile, a neke još čekaju na sudski epilog. Odgovor na slične probleme na zapadu pronađen je ne samo u jačanju parlamentarnog nadzora, već i uključivanju parlamenta, a time i najšire javnosti u postupke većih vojnih nabava. Primjerice u našem slučaju rješenje pitanja borbenog zrakoplovstva, novih brodova, razvoja određenih tipova naoružanja i opreme, posao je od velike važnosti za državu. Istodobno radi se i o odlukama koje nisu jednostavne i nisu jednoznačne, one naime moraju uključivati određena specifična znanja iz više područja: vojnog, strategijskog, financijskog, pregovaračkog. U konačnici te su odluke uvijek političke, one su dugoročne i zbog toga smatram da Sabor, njegov Odbor Odbor za obranu posebice je važno mjesto rasprave pa i svojevrstan jamac provedbe, pogotovo u slučaju kad u međuvremenu logikom demokratskih procesa dolazi i do promjene vlasti. Također radi se o vrlo složenom i složenim kupoprodajnim postupcima u kojima se država još uvijek pojavljuje kao glavni sudionik posla. sudionik posla. MMF je u svom istraživanju iz 2006. godine procijenio da oko 15% od ukupne potrošnje na kupovinu naoružanja u svijetu odlazi na razne vrste mita i potplaćivanja. Zbog toga su brojne brojne demokratske države zakonski regulirale rješenje po kojem je potrebna formalna suglasnost parlamenata koji de facto odobravaju ugovore u obrambenom području koji prelaze određeni prag, odnosno vrijednost, npr. milijun kuna ili milijun eura. Osim toga, specifično za države koje ne raspolažu viškom visoko specijaliziranih kadrova za odlučivanje o takvim poslovima, a to je i naš slučaj jeste da upravo koriste Parlament ili specijalizirani odbor kako bi uspješnije odgovorile tom izazovu. Uključenost Parlamenta znači uključenost više ljudi s političkom odgovornošću, ali i javnosti i civilnoga društva u posao koji je od vitalnog interesa za obranu zemlje. Mislim da bi rješenje za koje se zalažem olakšalo teret donošenja ovakvih odluka koji je dosadašnjom praksom uglavnom ležao na Ministarstvu obrane, a onda u samom procesu donošenja odluke na Vladi i predsjedniku. Kao što sam već kazao, oduvijek je i u razvijenim društvima postojala tendencija da se obrana smatra nadležnošću koju dijele vojska i izvršna vlast. To se pravdalo činjenicom da se odluke moraju donositi brzo i učinkovito. Ta vremena su iza nas barem iz dva razloga. Jedan je sam razvoj demokratskih procedura koje neizostavno i u ovom području znače veću uključenost, a rekao bih i odgovornost Parlamenta. Drugi je naravno da nam ne prijeti nikakva izravna ugroza. U tom smislu Sabor bi trebao igrati i važniju ulogu u procesu evaluacije strateškog pregleda obrane. Naime, izvješća o provedenom procesu preispitivanja usklađenosti strategijskih koncepata, te dostignutih i planiranih obrambenih sposobnosti sa obrambenim potrebama koje proizlaze iz realnosti strategijskog i sigurnosnog okruženja kako ga definira ovaj zakon ovaj zakon je zapravo idealan dokument za raspravu u Saboru i u saborskom odboru. Jer temeljna je svrha, sad govorimo o teoriji strateškog pregleda obrane upravo da ojača diskusiju a time i odluke o vitalnim interesima, načinima njihove zaštite i resursima kojima se to stvara. Mi imamo i tijelo koje je nastalo kao posljedica naših ustavnih rješenja. To je Vijeće obrane kojeg čine Predsjednik Republike sa suradnicima i premijer s ministrima. Ispred Sabora je oprostite mi na navodu samo predsjednik Sabora što je potvrda teze koju pokušavam provući kroz ovu raspravu o stanovitom, rekao bih nenamjernom zapostavljanju zakonodavne vlasti. Naime, predsjedniku Sabora nije pridružen nitko, pa čak ni predsjednik ili određeni broj članova Odbora za obranu. Ovakvim rješenjem se šalje poruka da su u našem obrambenom sustavu važnije pozicije nekih imenovanih službenika ili dužnosnika od izabranih predstavnika u zakonodavnoj vlasti pogotovo kad govorimo saborskom Odboru za obranu. Osobno smatram da ta vrsta poruke nije najbolja za image hrvatskoga parlamentarizma. Par riječi bih samo kazao vezano na predloženi Zakon o službi u Oružanim snagama. Dakle, tu se uočava jedna težnja za reguliranjem pitanja koja su u proteklom razdoblju stvarala poteškoće u funkcioniranju. O tome je zamjenica govorila. Naravno i pitanja vezana za profesionalni razvoj, uvođenje novih kategorija osoblja. Slažem se sa gospodinom Babićem i njegovom intervencijom. Moramo malo voditi računa da i ovdje siječemo stvari preko koljena u smislu da doživljavamo ovaj posao na neki način koji nije adekvatan suvremenim trendovima. Ako hoćete u Njemačkoj imate barem 60 sindikalnih i drugih organizacija u koje su povezani pripadnici i Oružanih snaga i Ministarstva obrane i što idete zapadnije, što idete u razvijenije demokracije vidjet ćete da je taj posao sve više kako oni kažu …/Govornik se ne razumije./… Dakle, obavljaš taj posao ali nije ti profesija. Naravno i ovdje se govori o nekim mogućnostima druge profesije itd. Zbog svega navedenog vidim da mi istječe vrijeme, poštovana zamjenice ministra ja vas molim da do drugog čitanja uzmete u obzir ovo mišljenje i ova mišljenja. Radi se zapravo o dobronamjernim prijedlozima koji ne samo da se oslanjaju na neke standarde kruga zemalja kojima pripadamo ili ćemo pripadati uskoro, nego zato što su jednostavno dobri za Hrvatsku. Klub HDZ-a predlaže da se u narednom razdoblju pokaže … …/Upadica Stazić: Vrijeme./… … potrebna razina političke volje i da se zajedno predlagatelj i Odbor za obranu sastanu i da pokušaju u razgovoru doći do što je moguće većeg stupnja konsenzusa oko ovog stvarno ključnog zakonodavnog akta. Evo hvala lijepo. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala i vama. Vrijeme predviđeno za raspravu u ime kluba SDP-a podijelit će zastupnice Sandra Petrović i Dunja Špoljar. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, uvažena zamjenice ministra, uvaženi kolegice i kolege zastupnici. Pred nama je dakako novi Zakon o obrani u prvom čitanju. To je temeljni zakon koji uređuje resor obrane za koji je naravno iznimno važno da bude dobro pripremljen, da bude usuglašen od svih relevantnih institucija od Ministarstva obrane, od Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske, te Predsjednika Republike Hrvatske, pa preko Vlade do njegovog konačnog usvajanja u Saboru. Uz njega nam je istovremeno došao u saborsku proceduru i Zakon o službi u Oružanim snagama RH stoga smatram da ovaj zakonodavni korak slobodno možemo nazvati malom obrambenom reformom. Zašto nam je ta reforma potrebna i važna? Prije svega važeći Zakon o obrani donesen je još 2002. godine. Od onda je on izmijenjen tek nekoliko puta, 2004., 2007. i 2009. godine. Međutim, te izmjene nisu bile značajnije prirode osim one iz 2007. koja nam je bila nužna za ostvarivanje uvjeta za uspostavljanje međunarodne suradnje i interoperabilnosti u sustavu kolektivne obrane NATO-a čije nam je članstvo već tada bilo izvjesno. Budući da je otada prošlo gotovo šest godina, a od donošenja prvobitnog teksta zakona gotovo jedanaest godina logično je da je Ministarstvo obrane zajedno sa svim relevantnim institucijama čije ovlasti u resoru obrane proistječu iz tog zakona pristupilo izradi novog zakona. Ministar obrane nam je jednom prilikom nedavno vrlo iskreno rekao kako je Zakon o obrani zajedno sa Zakonom o Oružanim snagama malo passe te kako u praksi pričinjava probleme u funkcioniranju Oružanih snaga. Srećom na toj se kritici nije zastalo stoga pred sobom imamo prijedloge oba nova zakona, ključnih za funkcioniranje Oružanih snaga RH. Temeljni zakon resora obrane predstavlja niz novina. Smatramo ga dobro pripremljenim te naposljetku ide u dva čitanja i pripremljen je kao cjeloviti novi zakon umjesto kao izmjene i dopune i to kao klub SDP-a podržavamo i pozdravljamo. On sam po sebi predstavlja usklađivanje kako s novim položajem Oružanih snaga RH unutar NATO-a i EU u budućnosti i ne manje važno usklađivanje s novim Ustavom RH. Prije svega Prije svega novine koje želimo pozdraviti tiču se preglednog uređenja ovlaštenja institucija u resoru obrane od predsjednika RH, od predsjednika Vlade, načelnika Glavnog stožera, ministra obrane, Glavnog stožera Oružanih snaga, Vijeća za obranu, savjeta itd. Budući da je ovo tek prvo čitanje i imat ćemo prilike još jednom raspravljati o ovom zakonu koristim priliku da s ovog mjesta istaknem jednu dobru misao koja se prožimala kroz prethodne rasprave o ovom zakonu, a tiče se sastava Vijeća za obranu. Ne bi bilo zgorega razmisliti do drugog čitanja o sudjelovanju jednog člana u Vijeću za obranu koji će biti predstavnik ovog Doma, odnosno Sabora. Dakle, bio on predsjednik Odbora za obranu ili neki drugi član Odbora za obranu, a možda bi najbolje rješenje bilo da se on bira iz redova zastupnika Hrvatskog sabora većinom glasova svih zastupnika. To je sad za razmisliti, to je tek prijedlog. Ovo rješenje smatramo da bi predstavljalo značajan korak u parlamentarnom nadzoru nad resorom obrane u RH, a oko jačanja parlamentarnog nadzora u okviru NATO-a odnosno između njenih članica već se dugo govori kao o vrlo važnoj temi i u tom smislu države članice NATO-a imaju različita iskustva i rješenja. Međutim, svi naginju jednom cilju, a to je jačanje mehanizama parlamentarnoga nadzora nad obranom i sigurnosti. Nadalje, koristim priliku da spomenem i odredbe koje govore o upućivanju suradnji, o obuci, o djelovanju pripadnika i postrojbi Oružanih snaga RH. One su One su novim zakonom detaljno uređene i vidljivo je da je upravo na interoperabilnosti veliki naglasak. Prethodni zakon uređivao je ovaj resor u vrijeme kad su Oružane snage RH bile ponešto izolirane, nisu bile članicom NATO-a djelomično niti EU uopće te je situacija u regiji bila prilično politički i sigurnosno nestabilna. Novi Zakon o obrani ide ukorak s vremenom, ali i sa Strateškim planom Ministarstva obrane RH 2013.-2015. koji ima ciljeve podijeljene u tri grupe. Dakle, opći cilj broj jedan je razvoj i održavanje obrambenih sposobnosti, opći cilj dva svrsishodan i održiv doprinos kolektivnoj obrani i međunarodnoj sigurnosti i opći cilj tri pomoć civilnim institucijama u zemlji. Nova vremena donose nove izazove za obranu, a vjerujem da će novi Zakon o obrani omogućiti Oružanim snagama RH da na njih uspješno odgovore. Klub SDP-a će podržati donošenje Zakona o obrani, a ja ću sad prepustiti drugu polovicu vremena kolegici Špoljar. Hvala. Potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažena zamjenice ministra i kolegice i kolege zastupnici. Što je vojni poziv i služba u Oružanim snagama i što vezano uz vojni poziv i službu ovaj zakon predlaže izmijeniti, dopuniti i unaprijediti? Oružane snage posebno su ustrojena organizacija osposobljena i opremljena za vođenje svih oblika oružane borbe. Temeljna zadaća Oružanih snaga RH je zaštita njezina suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti. Oružane snage mogu obavljati i određene zadaće u miru izazvane izvanrednim okolnostima, npr. elementarnom nepogodom. Oružane snage zadužene su za provođenje odluka nadležnih civilnih državnih organa o pitanju rata ili o pitanju mira. Na službi u Oružanim snagama osim djelatnih vojnih osoba, ročnika, kadeta i pričuvnika jesu i državni službenici i vojni namještenici. Služba u Oružanim snagama je služenje vojnog roka, dragovoljno vojno osposobljavanje, kadetska služba, djelatna vojna služba, služba pričuvnog sastava i služba državnih službenika Ovaj zakon propisuje na primjer tko može biti ročnik, također i ugovorni pričuvnik poziva se i upućuje na službu Oružane snage u skladu s odredbama Zakona o obrani te odredbama ovog zakona. U djelatnu vojnu službu Oružane snage može biti primljen punoljetni državljanin Republike Hrvatske koji ispunjava opće uvjete propisane ovim zakonom po modelu 3+5+5. Kandidat potpisuje s Ministarstvom obrane ugovor o vojničkoj službi u trajanju od 3 godine. U skladu s potrebama službe s djelatnim vojnikom sklapa se drugi ugovor o vojničkoj službi u trajanju do 5 godina, nakon kojeg može biti odabran i uz osobnu suglasnost upućen na prvu razinu dočasničke izobrazbe. A prema potrebama i treći u trajanju od još 5 godina. Predloženim zakonom uvodi se i potpuno nova kategorija osoblja vojni specijalisti, o kojim je zamjenica već govorila. Život i rad pripadnika Oružanih snaga u usporedbi s civilnim djelatnostima strože je organiziran i ustrojen. Zahtjevi za uvažavanjem i poštivanjem pravila vojne stege su strogi, a njegovo se nepoštivanje kažnjava. Vojni propisnici određuju način službenog komuniciranja između vojnika i zapovjednika, dočasnika i časnika. Obaveza je svakog pripadnika vojske da na radnom mjestu nosi vojnu odoru s naznakama čina i položaja. Sve do sada navedeno uređuje Zakon o službi u Oružanim snagama RH. On uređuje pristup u službu Oružane snage RH, raspored, činove i promaknuća u činove, obaveze, prava i odgovornosti, izdvajanje i prestanak službe te ostala statusna pitanja pripadnika Oružanih snaga. No, on je star desetak godina i nužno je usklađivanje s Ustavom, zakonom, međunarodnim ratnim i humanitarnim pravom te općim i posebnim pravilima postupanja. Stoga je danas pred nama ovaj prijedlog Zakona o službi u Oružanim snagama RH. Predloženim zakonom propisuje se načela i posebnosti u službi u Oružanim snagama. Primjerice, uz brojna ograničenja i obveze vojne osobe, službenici i namještenici imaju i određena prava i povlastice. Plaće vojnih zaposlenika u prosjeku su donekle više nego plaće u sličnim civilnim zanimanjima. Ovim zakonom se uređuje plaća, dodaci na plaću i druga materijalna prava djelatne vojne osobe. Plaća djelatnih vojnih osoba sastoji se od osnovne plaće i dodataka na plaću, dodaci na plaću su dodati koje ostvaruje djelatna vojna osoba za posebne uvjete vojne službe te za deficitarna zvanja i struke. Vojne postrojbe, uprave i ustanove imaju različito određen početak i kraj radnog vremena, ali svi rade 8 sati na dan. U određenim situacijama osobe na službi u oružanim snagama obavezne su raditi i prekovremeno. Upravo je tu nastajao problem u plaćanju prekovremenih sati i plaćanju odštete po tužbama, te će se to ovim prijedlogom promijeniti. Zakonom se predlaže urediti radno vrijeme, odmore i dopuste. Neka od ograničenja koje opisuje ovaj zakon su djelatnoj vojnoj osobi, državnom službeniku i namješteniku nije dopušteno obavljati samostalnu gospodarsku ili profesionalnu djelatnosti. Vojne osobe nemaju pravo na sindikalno organiziranje i nije im dopušten štrajk, te im nije dopušteno članstvu u političkim strankama. Mnoge poslove i zadaće u Oružanim snagama obavljaju žene, njihovom položaju u Oružanim snagama trebalo bi doprinijeti ustrojavanje Odbora za ravnopravnost spolova. Profesionalni razvoj djelatnih vojnih osoba temelji se na neprekidnom usavršavanju, na obuci i izobrazbi uspješnim obnašanjem dužnosti, te promaknućem u viši čin, što također opisuje ovaj zakon. Zakonom o službi u Oružanim snagama RH uređuje se i područje vrlo, vrlo važno područje sudjelovanja pripadnika Oružanih snaga RH u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu, propisivanjem prava i obveza obveza osoba upućenih u operacije, potpore miru i drugih aktivnosti u inozemstvu najdulje na rok od 4 godine. Između dva upućivanja osoba mora proći najmanje 2 godine. Na kraju ovaj zakon propisuje da djelatnoj vojnoj osobi služba može prestati po sili zakona na temelju osobnog zahtjeva nakon isteka roka na koje je primljena u službu ili otkazom, nakon proteka probnog rada vojnika i sporazumom. Djelatne vojne osobe prestankom djelatne vojne službe dobivaju častan ili nečastan otpust. Propisuje se u kojim se slučajevima dobiva nečastan otpust i koje posljedice takav otpust proizvodi, te i kako doprinosi stegi i ugledu Oružanih snaga. Prijedlog ovog zakona nema podlogu u politici, nego je podrška reformi i razvoju Oružanih snaga RH. On predlaže On predlaže uređenje školovanja i zapošljavanje službe u Oružanim snagama, ali istovremeno pojačava stegu i raspolaganje u tim snagama. Dva čitanja otvaraju dodatan prostor za dijalog. Klub zastupnika i zastupnica SDP-a podržava ovaj prijedlog. Hvala. Gospođa Petrović, koju ja izuzetno cijenim, je, mislim da je rekla da je u vrijeme donošenja zakona već i onako bio izvjestan naš ulazak u NATO. razloga povijesne istine ukazao na činjenicu da to nije bilo baš tako izvjesno. Samo ću spomenut neke od izazova sa kojima smo se u to vrijeme suočavali od onih općih uvjeta koje znamo iz pregovora s Europskom unijom koje smo morali proći i kad je NATO u pitanju, zatim određene naše unutarnje proturječnosti vezane za invaziju na Irak, vezane za članak 98. izuzeće američkih vojnika od nadležnosti međunarodnog kaznenog suda. I iznad svega niske, rekordno niske potpore koja je nekoliko godina bila u Hrvatskoj kad govorimo o podršci članstva u NATO-u. Hvala Bogu da nas je ona preko 60% i to već nekoliko godina. Međutim, u svakom slučaju ja pozdravljam vaš stav i zalaganje i u ime kluba SDP-a za jačanje parlamentarne, parlamentarnog nadzora nad ovim sustavom jer to je i bio sustav moje diskusije u ime kluba HDZ-a. **Stazić, Nenad (SDP)** Odgovor na repliku poštovana zastupnica Sandra Petrović. Izvolite. Hvala lijepa. Evo gospodine uvaženi zastupniče Božinović. Ja također cijenim izuzetno vaš rad i vaše lobiranje za NATO kada smo ulazili unutra. Ja moram reći kad su bile izmjene i dopune Zakona o obrani 2007. godine, to je bilo to vrijeme na koje sam se referirala da je bio već izvjestan ulazak ulazak Hrvatske u NATO. To nisu zapravo moje riječi nego su to riječi ministra Rončevića koji je u to vrijeme bio ministar obrane, dakle on je govorio o vrlo izvjesnom ulasku Hrvatske u NATO prilikom predstavljanja zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrani. Hvala vam lijepa. uvažena zamjenice ministrica. Ja ću ponešto drugačije od svojih prethodnika. Stanje u oružanim snagama RH je primjereno potrebama otprilike kao što i vrijeme održavanje ove rasprave prikladno ovoj temi, ali doduše točka dnevnog reda nije stanje u oružanim snagama nego je ajmo reći pravni okvir za buduće djelovanje, pa ću nešto i oko toga. Pa se između ostalog propisuje da nadležnosti Hrvatskog sabora koje se navode u članku 5. između ostalog: "Sabor odlučuje o visini i strukturi sredstava za financiranje obrane na prijedlog Vlade RH." Stvarno Stvarno formulacija koja je više nego korektna. Međutim i upitno je dal bi neka druga uopće mogla tu nać svoje mjesto ali s obzirom na stvarno stanje možda bi bila prikladnija da Sabor potvrđuje visinu financijskih sredstva u skladu sa obavezama koje RH preuzela. Mislim da je primjerenije stvarnom stanju nego ova koja piše u zakonu, mada znam da ovakva u zakonu mora bit. Mislim da čak postoji ona treća koja bi mogla se uvrstit, koja bi bila možda još bliža istini, a to je da Sabor prima na znanje informaciju o visini financijskih sredstava za financiranje obrane koji su mu odredili svjetski centri moći. To otprilike bi bilo ono što je stvarno. E sad malo još o ovom djelu koji samom tekstualnom. Prava i obveze državljana RH u članku 20. stoji: " Žene, vojnici, obveznici ne podliježu novačkoj obvezi i obvezi služenja vojnog roka", zatim stavak 3. "Žene koje imaju znanje i vještine potrebne oružanim snagama podliježu obvezi služenja u pričuvnom sastavu". Ja nigdje nisam u tekstu našao o kakvim znanjima i vještinama je riječ pa mi je to malo onako da ne kažem ostavljeno previše na slobodu. Mislim da bi se tu dalo nešto barem malo uobličit, približit o čemu je uopće riječ. Zatim članak 26. se propisuje služenju ugovornoj pričuvi pa tako stavak 3. govori o mogućnosti iznimnog sklapanja ugovora sa nerazvrstanim pričuvnikom. Koje su to iznimne mogućnosti i tko i temeljem čega donosi ovu odluku? U daljnjem tekstu se navodi da će uvjeti i kriteriji odrediti ministar pravilnikom, ali kakve su to uopće iznimne mogućnosti da se ima potreba sklapanja ugovora sa osobama koje nisu služile vojni rok i nisu bile na dragovoljnom vojnom osposobljavanju. To su recimo ovako dvije stvari koje su mi baš onako usput zapele za oko, al mi je više zapelo za oko rasprava koju sam ovdje čuo. Gdje se hvali i ministar je to u svojim najavama ovog zakona konstatirao da ne postoji mogućnost osnivanja sindikata, ne postoji mogućnost članstva u političkim strankama, da će se regulirati da nema plaćanja prekovremenih sati i tako još neke stvari iznosim svoj stav. Nema zapreke da netko bude član političke stranke ako on nije politički organiziran. Zbog čega netko ne može biti član političke stranke. On samo ne može politički nastupati, a ovo ja mislim da zadire debelo u neka druga prava. Sindikalno organiziranje, zbog čega nekome zabraniti? I onda još plus toga nema pravo na prekovremeni rad, što smo dobili s tim, kako dolazi uopće do prekovremenog rada? Na vrlo jednostavan način, nemate dovoljan broj izvršioca i onda imate potrebu za prekovremenim radom. E sad ćemo im zakonom zabraniti i mi ćemo se pohvaliti kako smo mi to fino uredili i šta imate, imate nezadovoljne ljude, a zbog čega? Ajmo ako želimo imati, ministar je izašao par puta u javnost sa stavom želi modernu vojsku tipa u onom pozitivnom smislu legije stranaca, nešto elitno a s druge strane tim ljudima elementarna prava uskraćuje. Zamjenica ministra je rekla iskustvo nam govori, Deset godišnje iskustvo, pa normalno kad drugog iskustva nemam. Desetgodišnje iskustvo, na nekom ste nešto zabranili, i to me podsjeća na onu priču o magarcu koji nije dobio riječ. Taman kad se naučio gladovat onda je crko. Pa nemojte to dozvoliti ovo nije definitivno nit je human a nije ni u korist oružanim snaga ovih zakon. Stvarate nezadovoljne ljude unutar sustava, a nema potrebe za tim. Jednostavno nema potrebe, obzirom na ovo primjereno doba o ovoj temi ja sam sa svojim izlaganjem završio. Hvala vam lijepo. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Sabora. Poštovana gospođo zamjenice ministra, poštovani uporni i izdržljivi kolegice i kolege. Rijetke su rasprave kada se složim, možda je ovo čak i prva u mojih godinu i nešto dana kada se složim barem u nečemu sa svim prethodnim govornicima. Za početak da kažem da će klub HNS-a podržati prijedloge ova dva zakona zato što su to promjene zakonske odnosno novi zakonski akti koji nastoje pratiti vrijeme i promjene okolnosti

i okolnosti načina i služenja Oružanim snagama RH. O čemu se radi ako uđemo malo u povijest nastanka oružanih oružanih snaga i ona iskušenja koja u određenim okolnostima i režimima su te oružane snage imale onda znamo da je njihov početak bio nažalost u onim najgorim specifičnim okolnostima ratnih djelovanja u kojima čitav niz funkcija funkcija oružanih snaga nije mogao biti ni transparentan niti pod kontrolom civilnog društva. Bilo je to vrijeme embarga, bilo je to vrijeme realno normalno vojnih tajni i pristupa pravim i realnim informacijama i stanju stvari samo najužeg dijela ljudi koji su odgovarali za vođenje obrane zemlje. postranom vremenu naravno da je počelo dolaziti do promjena i u doba donošenja aktualnog Zakona o obrani ovog dosadašnjeg koji je doživio nekoliko novela mi smo imali individualni pristup obrani odnosno nije bilo nikakvog članstva u savezu kao što je NATO pakt, nije bilo mogućnosti onog što nas čeka sutra, a to je sudjelovanje u zajedničkim vojnim snagama EU i taj zakon jednostavno nije ni predvidio takve situacije, nije predvidio mehanizme odlučivanja, nije uopće pravno prepoznavao takvu vrstu vojnog djelovanja. I naravno da se slijedom svih tih promjena koje su se događale političkih promjena, stvorila potreba za novim reformiranim odnosno izmijenjenim zakonom jer današnji pristup obrani koji RH ima je zajednička obrana zajedno sa zemljama partnerima. Preuzete su samim tim i međunarodne obaveze sudjelovanja u ratnim operacijama, mirovnim operacijama. Sve to donosi čitav niz različitih protokola koji treba pravno popraćeni i različitih načina donošenja odluka. Obadva zakona su jako opširna i trebalo bi jako puno vremena za ulaziti u detalje. Vidi se da su jasno definirani mnogi pojmovi, mnoge stvari, jasno je definirano šta to predstavlja zapravo obranu RH, o kojim se sve varijantama mogu koristiti Oružne snage RH, tko tko od bitnih čimbenika predsjednika Republike, predsjednika Vlade, ministarstva, Sabora, glavnog stožera u kojim varijantama donosi koje odluke, koje se odluke donose u supotpis u kojim okolnostima, šta se događa kada Parlament u eventualno zbog izvanrednih okolnosti nije u funkciji. Niz stvari je detaljno razrađen u ovom zakonu ali moram reći da mi je rasprava uvaženog kolega Božinovića otvorila jednu temu koja je vrlo interesantna i koja ima svoje povijesno uporište u razvoju Oružanih snaga RH. Vratit Vratit ću se na to ratno vrijeme. U tim okolnostima nije bilo možda u nekim situacijama ni izbora. Nabavljalo se sve i svašta, bez jasnog koncepta, bez standardizacije opreme jer se nabavljalo ono što se moglo nabavljati ispod banka banka što mi Dalmatinci kažemo na crno, čak su i neke vlade pale radi toga, poslije završetka Domovinskog rata, ne naša nego koliko pamtim argentinska. Nabavljali su se i sustavi visokovrijedni sustavi koji su aktualni i dan danas poput komponenti sustava S 300, ali taj kaotični pristup koji je bio uvjetovan možda i objektivnim okolnostima, a vrlo izvjesno i vidljivo i subjektivnim donosio donosio je i određene ogromne štete ne samo financijske prirode nego i političke prirode RH jer nabaviti ne znam samo dio komponenti jednog puka protuzračne obrane sustava S 300, a ne nabaviti komandni centar i radar, to je onako bilo oprostite mi na izrazu pacerski. Tko je to potpisao? Ne znamo. i pod kojim okolnostima je potpisao? Ne znam i ne bih se želio baviti špekulacijama. Ali danas nismo u tim okolnostima, danas djelujemo u okviru jednog saveza u kojem je većina zemalja ojačala snažno ulogu civilnog dijela u nadzoru i upravljanju njihovim oružanim snagama. Danas gotovo u ovom vremenu kolanja informacija da i nema vojne tajne. Nije nikakva tajna koliko Lovaca presretača danas redimo imaju nama susjedne zemlje, koliko ima borbenih oklopnih vozila, koliko imaju teških tenkova, koliko imaju topova, to se zna. Za neke čak u svoje doba dok mi je to bilo aktualno znao sam i na pamet podatke. U toj situaciji, a pokazalo se da u mirnodopskom vremenu imamo slabosti, podsjetit ću na procjenu nabava Patria pa sada razmišljam o tome da nam je ne znam 126 vozila previše, pa hoćemo li prodati, gospođa TAfra zna o čemu se razmišlja, pa onda metnemo u srednjoročni plan koji donese ovaj Sabor, opremanja oružanih snaga, stavimo brojku od 75 glavnih borbenih tenkova onda shvatimo da nam je 18 ispravno, pa razmišljamo hoćemo li ove rashodovati, nećemo li rashodovat. Onda krenemo u nabavu tih Patria pa kupimo dvije raketne topovnjače klase Helsinki kojima je glavno borbeno sredstvo RBS 15 raketni sustav. More, more, u međuvremenu u Hrvatskoj je doživio ono što se kaže istek resursa. I evidentno je nažalost, ja sad tu moram generalno … naravno to se ne odnosi sad isključivo na ovaj, pogotovo ne na ovaj saziv jer je prekratko ova garnitura, ali kad se pogleda u zadnjih 10 godina kvaliteta u planiranju, opremanju, donošenju odluka, načinu nabave, minolovac koji se opremao u grebenu 10 godina, ja sam ga u tom periodu dva tri puta posjetio tako da svjedočim kako se radi sporije nego Keopsova piramida. Sve to otvara otvara potrebu da se raspravi o toj ideji, da u najmanju ruku saborski Odbor za obranu ima značajniji uvid u to što se događa, kako se potpisuje i tko potpisuje. Jer činjenica je jedna, osim dvije tri nabave naoružanja koje nisu doživjele, recimo eskadrila pilatusa kad se kupovala i ovi ruski helikopteri zadnji kad se s Rusima prebijalo dug, gotovo sve značajnije nabavke vojnog naoružanja i opreme u Republici Hrvatskoj su bile popraćene skandalima. Kao što je rekao kolega Božinović, neki su i sudski procesi još uvijek u tijeku, neizvjesnog ishoda. I to stvarno otvara potrebu da parlament koji ima ključnu ulogu, koji donosi i potvrđuje iznose potrebnih sredstava, koji donosi čak i odluku o eventualnoj obvezi služenja vojnog roka prema ovom prijedlogu zakona, koji donosi niz bitnih odluka, odluku o slanju vojnika izvan granice Republike Hrvatske da bi taj parlament trebao jednako tako imati upliva i u ovom dijelu. Isto tako, ideja koja se tiče Vijeća obrane o većem prisustvu, mada je predviđen predsjednik Sabora kao član Vijeća obrane mislim da nije loša ideja da i određeni broj, da li jedan ili dva člana parlamentarnog Odbora za obranu, saborskog Odbora za obranu budu dijelovi tog Vijeća za obranu. U konačnici, kolega Novak je obrušio se na neke stvari koje su specifične u vojnoj službi, ne bih ulazio s njim u polemiku i nema ga, međutim postoji objašnjenje zbog čega je došlo u ovom dijelu koji se tiče služenja u Oružanim snagama do nekih promjena, a to je činjenica da je vojni poziv specifičan i da se može razgovarati o plaćanju prekovremenih sati, eventualno kad se ispuca onaj fond radnih sati koji svaki zaposlenih u Republici Hrvatskoj ima, ali vojni poziv nije takav da možete doći na posao u 7 ujutro i ići u 3 ure doma, to jednostavno nije tako, nije čak ni naš, evo 11 sati manje dvije minute, a mi pričamo zapravo o temeljnim stvarima koje se tiču nacionalne sigurnosti i u tom dijelu se s Novakom moram složiti. u najkraćem, dobro je da je ovakav zakon predmetom uobičajene rasprave, da ima dva čitanja, da imamo vrijeme u kojem ćemo promisliti, prespavati, u kojem će imati i predlagatelj zakona vremena ove neke stvari i detalje koje je čuo tijekom ove rasprave kasne možda izanalizirat, a klub HNS-a će u svakom slučaju podržati prijedloge ova dva zakona. Hvala na pažnji. ulozi parlamenta. Naime, ja polazim stvarno od toga i vidi se iz ove diskusije da svi imamo zajednički cilj i ovo je trenutak, Zakon o obrani se ne mijenja baš svakih par mjeseci ili svake godine. Ovo je trenutak da kad govorimo o parlamentarnom nadzoru, a vjerujte to je tema i ta rješenja su prisutna gotovo u svim zemljama, ja sam evo kad smo pregovarali o mogućoj kupnji zrakoplova zajedno sa Bugarima i Rumunjima, oni imaju parlament koji odlučuje o nabavci. Dakle ne govorimo samo o Njemačkoj ili o starijim demokracijama europskim. Ovo je trenutak stvarno da se tu pozicioniramo i kao država i kao parlament na tragu najboljih rješenja. Nitko nije imun od nepravilnosti u sustavu, zvao se on Šveđanin ili Finac, pitanje je koliko zakonodavac ostavlja prostora.

Je, ali iskreno rečeno sva su zanimanja specifična, a sindikalno udruživanje postoji u drugim vojskama u Europi pa prema tome ako ste na to aludirali taj dio je i u drugim vojskama riješen na taj način. Što se tiče prekovremenih sati, reagiram isključivo na osnovu podataka koje sam dobio od ljudi koji su ostvarili i po 240 sati mjesečno. Mislim da je to već dovoljan podatak sam po sebi da dolazi do 240.

Kolega, nisam aludirao na sindikalno udruživanje. Dotakao sam se upravo ovog što ste vi spomenuli u drugom dijelu vaše replike. Pitanje sati, da, ja se slažem s vama ukoliko je neto odradio odista 240 sati u jednom kalendarskom mjesecu ili u nekom vremenskom intervalu obračunskom u kojem se obračunava satnica, da treba ostaviti prostor, a u konačnici zakonodavac je predvidio određene dodatke u ovom zakonu za profesionalne vojnike. Međutim, imamo i situacije kad vojnik mora zbog specifičnosti zanimanja provesti 48 sati u kontinuitetu. Tad se to može riješiti određenim brojem slobodnih dana nakon toga i ispoštovat se mjesečna satnica. I ne možemo svaki put kad u jednom danu prebaci osmi sat, sat tražiti a takvih je slučajeva bilo. I Ministarstvo obrane je bilo izloženo nizu sudskih sporova. To gospođa zamjenica ministra zna. To znamo i mi koji smo u saborskom odboru, jer je ministar iznio brojke koje su frapantne, koje jednostavno ne možete vjerovati da smo sebi kao država dopustili da na takav način neracionalno rasipamo sredstva koja su nam opet nužna da bi neke elementarne potrebe Ministarstva obrane, odnosno Oružanih snaga bile ispoštovane. O tom dijelu sam razmišljao. Inače pobornik sam maksimalnog poštivanja prava i vojnika kao i ostalih građana Republike Hrvatske. Hvala lijepo. **Stazić, Nenad (SDP)** Pojedinačna rasprava kolega Zvonko Milas. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, gospođo zamjenice, kolegice i kolege. Nema nas baš previše. ja ću napomenuti ono što sam rekao i na odboru a i u svom klubu da iskreno nije mi drago što ova dva zakona idu paralelno, dakle što se događaju istovremeno. I na koncu čak smo ovdje u ovo vrijeme objedinili raspravu o oba. To mi stvara nekako dojam da već unaprijed smo odlučili Zakon o obrani bit će takav kakav će bit i s njim ćemo donijet Zakon o oružanim snagama koji će bit takav kakav će bit ovaj bez obzira da li će nekakav amandman prihvatiti ili neće. Dakle, već smo unaprijed rekli, a jedan bez drugog ne mogu. Dakle, Zakon o službi u Oružanim snagama definitivno mora bit usklađen sa Zakonom o obrani. No, dobro. Sam po sebi Zakon o obrani, odnosno službi u Oružanim snagama potrebno je uskladiti sa svim promjenama koje su se dogodile u obrambenom sustavu posljednjih 10 godina uvažavajući činjenicu dakle da smo već četiri godine članice NATO-a i da ćemo uskoro ove godine, ako Bog da, postati članica EU. Možda smo još mogli odrediti nekakve procedure i mehanizme recimo ako smo, da smo odredili sustav obrane u miru, pa ne znam sustav obrane za eventualno ratno stanje na nacionalnoj odnosno u sklopu međunarodne organizacije. Možda bi to bilo dobro. Nova zakonska rješenja, dakle morat će, moraju omogućiti definitivno depolitizaciju vojske. Ono što sam rekao na odboru, ponovit ću opet. Ja mislim da sama definicija, da plan uporabe Oružanih snaga predlaže ministar obrane da ne ide u tom smjeru. Ja mislim da to nije. Dakle, po meni mogu se složit sa činjenicom da sam možda i ja dalje konzervativan u vojničkom smislu. Ali mislim da načelnik Glavnog stožera, dakle struka da mora biti ta koja predlaže plan uporabe Oružanih snaga ako će ga provodit, a onda ga mora i predložit. Jer ministar je politička osoba, dakle osoba koja dolazi iz političke stranke. I mislim da tu ne bi trebalo bit rješenje na ovaj način. Na koncu koliko sam vidio iz zakona Predsjednik Republike Hrvatske kao vrhovni zapovjednik raspoređuje određeni broj visokih časnika, dakle admirala i generala ali je u odnosu na stari zakon to neznatan broj. Sve drugo raspoređuje ministar obrane po tome ispada da ministar obrane koliko sam vidio imenuje na dužnost zamjenika načelnika Glavnog stožera ne znam zapovjednika učilišta itd. što opet na neki način odaje dojam da, netko će reći da je to civilni, demokratski nadzor, po meni možda čak i opet smjer koji se zove politizacija. Otprilike to možemo usporediti na način da ministar Jovanović odredi ne znam tim rukometaša i da ga izborniku Goluži da on to rješava dalje, recimo što nije problem. Jer mi svi vjerojatno mislimo da možemo složiti rukometni tim bolje nego bilo koji izbornik. Ali u složenom sustavu kao što su Oružane snage, dakle gdje struka po meni mora doći posebno do izražaja nisam siguran da je to jednostavno. Na koncu, kada se govori o uporabi Oružanih snaga, odnosno djelovanja u pomoći država od saveznica to nije regulirano osim što je u članku 49. navedeno da je samo upućivanje zahtjeva za pomoć u obrani država saveznicima, ali nije rečeno mogu li se i pod kojim uvjetima dijelovi Oružanih snaga dodijeliti stranom zapovjedništvu, odnosno s tim u vezi kakav je prijenos ovlasti i koja su ograničenja za djelovanje Oružanih snaga, dakle država saveznica na teritoriju Republike Hrvatske. Slično i u situacijama kada Oružane snage djeluju, dakle u situacijama spašavanja itd. Dakle sa Državnom upravom za spašavanje. Po meni oni se ne bi trebali prilagoditi zahtjevima koje ima državna, dakle središnja služba za spašavanje nego mislim da bi trebali imati svoje planove i te planove usklađivati dakle sa planovima državne. Ja mislim da vojska, odnosno da Oružane snage moraju imati svoja pravila i sve ono dakle, planove pa i za uvjete odnosno i za namjenu koja se zove spašavanje i za sve drugo. Dakle, ne samo za vojno djelovanje. Navedeno je da načelnik Glavnog stožera čak je rečeno, dakle dobio ovlasti punog zapovijedanja. Pa ja se s tim slažem. To je tako navedeno u zakonu, ali s ovim što sam ja malo prije naveo, dakle u smislu plana uporabe, predlaganja itd. nisam siguran da je to doslovno tako. To je tako de jure papirnato, ali de facto on je dobio odgovornost, a o zapovijedanju nisam siguran da li je to baš tako. Po meni on je dobio samo veliku odgovornost, a sve drugo je na neki način kroz kompilaciju njegovih ne znam ovlasti i svega drugog prije mu je nametnuto, dakle, prije mu je nešto samo dano nego da sam odnosno da je sama na način kako ja mislim da bi trebalo biti. Jedan od primjera je recimo da nigdje nije navedeno što će se dogoditi, odnosno što je s ovlastima koje se tiču ne znam na koga prenijeti može recimo načelnik ovlasti što se tiče školovanja budućih časnika? Dakle, kakvi će to časnici biti ako struka recimo neće imati nikakvog utjecaja na njihovo školovanje? To je recimo jedan od primjera koji po meni jednostavno treba razmišljati o tome. I previše je bitan ovaj zakon velim da, i ovo što je rekao gospodin Božinović, mislim da bi trebali i kroz Odbor za obranu nekako pokušati ujediniti sve snage. Bilo bi šteta da u drugom čitanju opet imamo ne znam primjedbe koje bi dovodile do toga da zakon ne bude izglasan konsenzusom. Jer nije to zakon ne znam o trošarinama ili bilo čemu, to je Zakon o obrani, odnosno Zakon o službi u Oružanim snagama koji jednostavno se mora donijeti nekakvim općim konsenzusom. Što se tiče drugog dijela, znači službe u Oružanim snagama, dakle važi ono što sam rekao i za prvo. Da znamo Zakon o obrani možda bi mogli lakše govoriti o samoj službi, odnosno o zakonu. Prvo ono što bih predložio dakle tiče se ljudi vojnika, vojnih osoba. Mislim da bi im trebalo omogućiti da potpišu dakle prijedlog 3+5+5 mislim da je to kratka granica za za biti u vojsci. Ako se prvi ugovor potpiše sa 22 recimo što je izvjesno, dakle on može odraditi trogodišnji ugovor i recimo još četiri petogodišnja. Drugim riječima, trebamo omogućiti 20-godišnju barem karijeru, odnosno najviše do 45 godina starosti Samim time trebalo bi mu omogućiti ono što danas cijeli napredni svijet poznaje i što na neki način prakticira, i drugu karijeru. Mislim da bi i vojska i cijeli sustav dakle institucije državne uprave mogli tu razmisliti. Dakle, mi imamo puno primjera jer školovani vojnik, dakle koji je završio najviše vojne škole i radi u sustavu koji je vjerojatno najsloženiji sustav koji uopće postoji šteta ga je jednostavno do 45 godina izgubiti za društvo i pustiti ga da plahuta ne znam nekim marginama kad se može iskoristiti što će biti i njemu i cijelom društvu ono više nego dobro i korisno. Može ga se iskoristiti kroz sve ono što je radio, kroz obrazovanje koje ima. Tako da mislim da jednostavno kroz evo te neke primjere mogli bi možda unaprijediti velim i karijeru i sve ono što uz to ide. Što bih još mogao reći? Ono što sam već rekao, dakle mislim da se treba dati mogućnost načelniku Glavnog stožera ako je on predlagatelj dakle predsjedniku države nije mi jasno da onda ne može predlagati i ministru obrane recimo za promicanje za činove, za za imenovanja na dužnosti. Mislim da mu se, dakle da se struci treba dati veće ovlasti. Nešto slično kao što je bilo u starom Zakonu o Oružanim snagama jer ako nema struke onda ne znam kako će ubuduće Oružane snage kako će to izgledati. Hvala lijepa. **Stazić, Nenad (SDP)** Pojedinačna rasprava. Kolega Ante Babić. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, poštovana zamjenice ministra, kolegice i kolege. Zakon o obrani srećom ide u dva čitanja, ne ide po hitnom postupku jer ono što sam uočio možda je dobro ispraviti do drugog čitanja a nastavno na kolegu Milasa da se ne bismo ponavljali u ove sitne sate izreći ću samo određene primjedbe koje je možda dobro ispraviti. Ocjena stanja i osnovna pitanja koja se uređuju predloženim zakonom te posljedice koje će donošenjem zakona proisteći nigdje se u tekstu ne spominju posljedice koje će donošenjem zakona proisteći. Možda predlagatelj sam očekuje da svatko za sebe zaključuje o navedenim posljedicama. Mislim da ih je trebalo jasno istaći. Člankom 3. stavkom 8. ovlast zapovijedanja i nadzora je pravo i odgovornost zapovjednika za izdavanje zapovjedi podređenima i kontrolu njihove provedbe. Umjesto riječi kontrola vjerojatno treba stajati riječ nadzor. Članak 4.

Strategija nacionalne sigurnosti je izvor smjernica za izradu svih strateških i zakonskih dokumenata u području nacionalne sigurnosti i obrane. U sustavu obrane oni uključuju strategiju obrane, strateški pregled obrane i dugoročni plan razvoja Oružanih snaga RH. Kako Kako je jedan dio njih već izrađen, odnosno u novom su ciklusu izrade bez nove Strategije nacionalne sigurnosti obrane jasno je to samo govori kako se još uvijek nismo kao država jasno odredili o ključnim pitanjima i postavkama u području nacionalne sigurnosti. U prijedlogu zakona nigdje se ne spominje Strategija nacionalne sigurnosti pa ni u kontekstu sudjelovanja MORH-a u njenoj izradi. Mišljenja sam kako se radi o prevažnom dokumentu i on u tom kontekstu na odgovarajući način treba biti zastupljen u ovom zakonu. Člankom 4. točke 2. kaže se vojna strategija RH je konceptualni dokument kojim se podrobnije razrađuje vojna sposobnost Oružanih snaga definira Strategijom obrane RH te definira struktura Oružanih snaga načela organizacije i uporabe Oružanih snaga. Glava 4. Oružane snage u Poglavlju 2. – Uporaba Oružanih snaga članci od 38. do 56. definira uporabu Oružanih snaga u određenim situacijama. Iz navedenog se zapravo može zaključiti da je plan uporabe Oružanih snaga RH konceptualni dokument kojim se podrobnije razrađuju načela uporabe Oružanih snaga za situacije koje se odnose na članke od 38. do 56. Smatram da je potrebno definirati plan uporabe Oružanih snaga RH kao što su definirani temeljni dokumenti u području obrane u članku 4. Također, nije jasno zašto u obavljanju inspekcijskih nadzora inspektori nisu ovlašteni pregledavati dokumente koji se odnose na plan uporabe Oružanih snaga RH, a ovlašteni su pregledavati sve druge dokumente koji se odnose na obranu, to je po članku 87. Najvjerojatnije postoji za to razlog, ali bi ga zbog boljih razumijevanja i problematike uporabe Oružanih snaga RH na određeni način trebalo navesti. Posebice jer u članku 45. stavak 1. piše kako u uporabi Oružanih snaga odlučuje Hrvatski sabor, predsjednik republike, predsjednik Vlade i ministar obrane i u skladu s Ustavom i ovim zakonom. Vezano za članak 9. za službu za spašavanje o čemu govorio i gospodin Milas, zapravo za razliku od postojećeg zakona u ovom prijedlogu unutar Vijeća za obranu nema ravnatelja državne uprave za zaštitu i spašavanje. Smatram kako i u najmanju ruku potrebno obrazložiti zašto nije predložen s obzirom na važnost ove institucije u području nacionalne sigurnosti. U članku 13. vjerojatno tehnička pogreška: "Ministarstvo obrane obavlja poslove koji se odnose na, između ostalog stavak 19. vojno pomorske poslove i poslove vojnog zračnog prometa." A to isto stoji u članku 15. "Glavni stožer u okviru Ministarstva obrane obavlja poslove koji se odnose na vojno-pomorske poslove i poslove vojnog-zračnog prometa." Članak 13. i članak 15. definiraju iste poslove što upućuje na određeni paralelizam u sustavu, pretpostavljam da se ovi poslovi obavljaju kako na razini Ministarstva obrane tako i na razini glavnog stožera. Ali svatko s određenim ovlastima, pa predlažem da se u tekstu zakona naznači ova razlika. U članku 19. a o čemu je i gospodin Novak, čini mi se: "Govorio žene koje imaju posebna znanja i vještine potrebne oružanim snagama podliježu obvezi služenja u pričuvnom sastavu." Nije razvidno u kojim se to posebnim znanjima i vještinama radi, možda se one negdje i propisane, a ako jesu onda bi trebalo navesti o kojem se aktu radi. Članak 63., bitno kako ja dolazim iz jedinica lokalne samouprave, a znam da je bilo određenih problema vezano za ovu problematiku. Oružane snage iznimno mogu pružati pomoć lokalnoj zajednici, institucijama civilnog društva u provedbi humanitarnih projekata i projekata od općeg interesa. Prilikom provedbe aktivnosti stavka 1. ovog članka ne smiju se narušavati načela slobodnog tržišnog natjecanja. Za razliku od važećeg zakona koji ne regulira pitanje pružanja pomoći lokalnoj zajednici i institucijama civilnog društva u provedbi humanitarnih projekata i projekata od općeg interesa ovaj prijedlog omogućuje odgovarajuće reguliranje ovog vrlo osjetljivog područja. Naravno najbitnije je voditi brigu da se ne naruše načela slobodnog tržišnog natjecanja. Provedbeni propisi na temelju ovlasti u članku 120. iz ovog zakona donijet će se u roku od 6 mjeseci od danas stupanja na snagu ovog zakona. Možda bi bilo korisno kada bi se izradio popis svih provedbenih propisa jer se jedan dio njih ne može odgovarajuće iščitati iz ovog prijedloga zakona. I zaključno, da ne duljim, prihvatljivo je uređeno područje dužnosti i prava državljana u obrani i uporabi Oružanih snaga. U nekim dijelovima je možda preopćenit, komunikacijski i informacijski poslovima, a u nekima je predetaljan, vojno-policijski poslovi. I bez obzira što za provedbu ovog prijedloga zakona nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva kako stoji u državnom proračunu Republike Hrvatske bez odgovarajućeg financiranja obrambenog sustava značajno će se narušiti prije svega sustav vojne obaveze, a zatim i dijelovi Oružanih snaga koji se podvrgavaju programima opremanja, obuke i spremnosti o čemu je govorio i gospodin Božinović u ime kluba HDZ-a. Hvala lijepa. Posljednja pojedinačna rasprava kolega Miroslav Tuđman. **Tuđman, Miroslav (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče, poštovana gospođo zamjenice ministra obrane. Vi ste na početku u svom uvodnom dijelu rekli da se ovaj zakon donosi sa motivom modernom poimanju obrane, nove političke realnosti, kolektivnoj obrani, kretanju ka parlamentarnom sustavu i to je ono što svakako treba pozdraviti. Međutim, ako je tome tako onda se postavlja pitanje zašto prvo nismo raspravili ono što je tome trebalo prethoditi, a to su strateški dokumenti kojima se definiraju upravo ovi koncepti jel bez njihovog definiranja to su jedna opća mjesta koja, na koja smo svi suglasni. Ali kada dođe do njihove, da kažem operacionalizacije ili razmatranja onda vjerojatno će nastati dosta velike razlike. Zato čini mi se da je trebalo i u ovom zakonu, kao i u onim prethodnima koje smo danas raspravljali, da smo imali strategiju energetskog razvoja, da smo imali strategiju eksploatacije rudnih zaliha Hrvatske ili da imamo ovdje u najmanju ruku strategiju razvoja Hrvatske, strategiju nacionalne sigurnosti, strateške smjernice razvoja oružanih snaga onda bi smo tek mogli znati, ne samo dobre namjere, u što ne sumnjamo, nego u koliko će biti u ovoj, učinkovit ovaj zakon i što sve taj zakon podupire. Drugi element koji po mom mišljenju ovdje bi trebao biti, a to je kao i za svaki drugi zakon koje sve raspravio ovaj zakon, kakve su sve bile primjedbe, koje su sve primjedbe prihvaćene od predlagača. Isto tako ako bi smo željeli nastaviti jednu tradiciju i Ministarstva obrane i Hrvatske vojske trebalo je, ne znam pretpostavljam da nije, ali trebalo je sazvati i bivše generale i admirale i reći da čuje se i njihovo mišljenje o tome, jer je to dobra praksa u demokratskim zemljama. Što se tiče ukratko, s obzirom na vrijeme koje sada već je tako podmaklo, dozvolite samo telegrafski nekoliko napomena u vezi onoga što je ovdje rečeno ka kretanju ka parlamentarnom sustavu. Mislim da bi bilo dobro predložiti da zakonodavac, da predlagač u zakonu uvrsti kao članove vijeća za obranu, da ne čitam sad koje su sve zadaće vijeća s obzirom da predsjednik Republike kao vrhovni zapovjednik ima svoje savjetnike za obranu, savjetnik predsjednika Republike za obranu, savjetnik predsjednika Republike za nacionalnu sigurnost da bi bilo dobro ovdje i onda predsjednike odbora za obranu i odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost uvrstiti s obzirom da su to u pravilu mjesta za oporbu. Na taj način bi se ovi ključni dokumenti i odluke donosile sa konsenzusom u većoj mjeri sa konsenzusom jer se upravo radi o sustavima koji ne trpe tako velike turbulencije i promjene tijekom vremena a na ovaj način bi se ta recimo te moguće turbulencije ublažiti. U ovom članku 14. ima jedna odredba koja meni osobno se čini, ne znam zašto odredba da je načelnik glavnog stožera glavni savjetnik, vojni savjetnik predsjednika Republike. Ne znam zbog čega je to, kad je i onako načelnik glavnog stožer u izravnoj komunikaciji i imenuje ga predsjednik republike. Prema tome zbog kontinuiteta i kritičnosti bilo bi dobro da glavni savjetnik ne bude i načelnik glavnog stožera pogotovo što tu može doć načelnik glavnog stožera se može mijenjati a glavni savjetnik u tom slučaju ne mora. Pretpostavljam da ovdje kao član vijeća se spominje savjetnik predsjednika Republike za obranu, ne znam dal je to glavni savjetnik ili nije, pretpostavljam da nije, ali onda to treba vidjeti, ako se to razdvaja da pretpostavljam to tamo E sad nešto što se tiče ove modernog poimanja obrane. Imate s obzirom na vrijeme dozvolite samo načelno jednu opasku. U Članku 41. kažu "Glavne grane oružanih snaga su dijelovi oružanih snaga u okviru za izučavanje zadaća u određenim geografskim prostorima, kopno, more, zrak." To nije sporno. Međutim bilo koji elementarni udžbenik, danas nacionalna sigurnost ili bilo čega će vam reći da zemlje u 19. i 20. stoljeću koje su imale dominaciju na kopnu, moru i zraku su dominirale svijetom a zemlje u 21. stoljeću koje imaju dominaciju informacijskom prostoru te vladaju svijetom. kad to gledate onda ono dalje što je išlo vidi se da odredbe kad se tisuće prekršajnih odredbi oko prava i odgovornosti ili pak onih komunikacijskih sustava zaštite podataka, onda se kaže ovako: "Ako snima netko iz zraka bez dopuštenja, ili ako zračne snimke ne pošalje na pregled." Zvuči ta odredba arhaično s obzirom na suvremene tehnologije kojima se to radi ili kaže se u članku 116. "Ako obrađuje i prenosi podatke o obrani koji su klasificirani i određenim ako nemamo ovu odredbu jednoga modernog poimanja informacijskog prostora, odgovornosti oružanih snaga za taj prostor i ako znamo da naše oružane strane nemaju takav ustroj da se bave i informacijskim ratom pa to ne rade kad su u misijama u svijetu, onda bi barem to na neki način trebalo naznačiti s obzirom da ne znamo da li se da li se to mislilo ili nije mislilo, a po ovome nema tih znaka naznaka da se o tome vodi računa a opet kažem to je pitanje strateških dokumenata pa ne znamo dal je to mišljeno ili nije. I na kraju čisto usput još i ovo da će se posebnim aktima riješiti koji dokumenti mogu ili ne mogu ići na upravni spor. Vjerujem da jedno vrlo elegantno rješenje za državu ili za Ministarstvo obrane ako hoćete ali pitanje u koje to mjeri dobro rješenje za one djelatnike, službenike ili namještenike, i zato je onda pitanje ako se ide na takvu redukciju, i tu redukciju mogućnosti a vjerojatno se ide zbog toga što su ipak ti koji su se žalili uspjeli u većoj mjeri dobiti te sporove onda je pitanje stvarno zašto nemaju ti ljudi pravo na sindikalno organiziranje koji bi štitili ta njihova prava jel imamo jedan sustav koji daleko u većoj mjeri operativniji kao što je Ministarstvo unutarnjih poslova a ovo jasna stvar govorimo o mirnodopskom djelovanju a ne ratno, pogotovo što pretpostavljam da će i taj dio otklona morati biti prije ili kasnije prihvaćen da stoji ona odredba iz 91. Već godine da nema političkog djelovanja u vojsci i Ministarstvu obrane ali da je članstvo u strankama nespojivo sa pripadnošću oružanim snagama, to naprosto većina zemalja dopušta tako da je to jedan prostor ako hoćete kako god hoćete nazvat, demokratizacije ili tih odnosa pa će ako neće biti u ovom onda će bit vjerojatno u nekoj drugoj izmjeni Zakona o obrani. Hvala lijepo. Zaključno zamjenica ministra obrane, gospođa Višnja Tafra. Izvolite.

Odmah mogu s ovog mjesta reći da prihvaćamo kao predlagatelj inicijativu da se na Odboru za obranu razmotri prije Konačnog prijedloga zakona još jednom tekst i da ga međusobno pokušamo uskladiti. Ministar obrane zajedno sa mnom kada smo bili na Odboru za obranu smo već tada prihvatili to, za one koji nisu bili da znate da smo taj prijedlog usvojili. Jednako tako se slažem da pitanje obrane nije pitanje političkih stranaka nego bi definitivno trebalo biti pitanje konsenzusa u ovom Visokom domu jer ipak riječ je o obrani RH. Ja sada budući da je ovako kasno neću se upuštati u nekakva pojedinačna obrazloženja na pitanja koja ste postavili izuzev onih koja su me nekako taknula, zahvaljujem i saborskom zastupniku gospodinu Božinoviću na sugestiji o tome da vidimo veću ulogu Parlamenta i definitivno ćemo razmotriti prijedlog da u Vijeće za obranu uđe i predsjednik saborskog Odbora za obranu ili još neko drugi u njega. Vidjet ćemo što ćemo u tim razgovorima i s vama a i s ostalim koji sudjeluju u donošenju ovog zakona do kojeg rješenja ćemo doći. Ono što je gospodin Novak rekao da nažalost pitanje prekovremenog rada je pitanje premalog broja djelatnih vojnih osoba. Ne mogu se složiti s tom njegovom tvrdnjom iz razloga što pitanje prekovremenih sati, a gospodin Baranović mu je na to već saborski zastupnik odgovorio, pitanje prekovremenih sati nije pitanje malog broja ljudi nego pitanje prekovremenih sati odnosno sati u kontinuitetu više od 8 sati je pitanje djelatne vojne službe. Prema tome, vi ne možete neku osobu koju ste poslali na izvršavanje vojne vježbe ili ste ju poslali na gašenje požara povući sa nekakvog mjesta tako jednostavno nakon 8 sati službe da biste na njegovo mjesto doveli drugoga. To vjerujte u vojnoj službi je nemoguće ali to ne znači da osobi neće biti uračunati njeni sati provedeni na radu. Mi smo samo naglasili da će drugačijim načinom preraspodjele radnog vremena osobe imati na drugačiji način rada broj sati koji im je inače zakonom dozvoljen. zakonom ako ste ga čitali predviđeno da će osobe moći budući da je riječ o dvojnoj službi biti jedno vrijeme na intenzivnoj obuci koja traje toliko vremena, ali nakon toga će jedno vrijeme moći provesti slobodne, znači moći će provesti kod kuće. To radno vrijeme nam je jednako tako i Ministarstvo rada dozvolilo da ga preraspodijelimo jer uistinu je riječ o vojnoj službi. Nadalje, gospodin Milas nam je ovdje spočitnu ja ću tako reći, plan uporabe oružanih snaga i njegov prijedlog da predsjedniku Republike plan uporabe podnosi ministar obrane. Ja ću samo reći na to da je to inače praksa u svim demokratskim zemljama upravo iz razloga jer ministar obarane u ovoj funkciji je nadzor i kontrola. Prema tome, predlagat će ga ministru obrane sigurno načelnih glavnog stožera međutim budući da je riječ o planu uporabe, a uz plan uporabe vam je uvijek vezano i trošenje novčanih sredstava na taj način ministar obrane je sigurno taj koji neće ni iz bilo kog razloga onemogućiti ali će jednako tako nadzirati i kontrolirati plan uporabe. Da se prihvatio koncept odmah ću vam odgovoriti, znači postojalo je još jedno razmišljanje oko toga, a to je značilo da su oružane snage pristale na to da se uvede još jedan dokument koji se zove koncept uporabe oružanih snaga, onda bi taj prijedlog bio drugačiji. Međutim kako nismo postigli suglasnost oko toga ostalo je ovo ovako zakonsko rješenje i pretpostavljam u prijedlogu da će tako u našem prijedlogu ostati i do kraja. Što se smanjenih ovlasti načelnika glavnog stožera tiče uistinu mislimo da nisu smanjene ovlasti načelnika glavnog stožera. On je definitivno ostao na pozicijama koje je imao bez obzira na poimanje svakog od vas. Za ove pojedine daljnje primjedbe preko stenograma ćemo ih pregledati i pokušat ćemo ih pažljivo razmotriti. Gospodina Babića vidim da me pokušava pogledati nije me ništa odnosno nisam mogla pratiti apsolutno sve vaše primjedbe ali pokušat ću ih preko preko stenograma. I da ostalo je još jedno pitanje, svi ste postavili pitanje zašto, koje posebno znanje i vještine žene moraju imati. Pa evo npr. liječnice, znači osoba koja je liječnik mogla bi u pričuvnom sastavu u kategoriji pristanka svoje volje biti ona osoba koja bi kod nas mogla biti angažirana. To vam je odgovor na to. budući da oružane snage već ovog trenutka imaju manjak liječnika, a to ima nažalost i zdravstveni sustav RH, a oružane snage imaju povećanu potrebu. Netko je ovdje spomenuo strategiju nacionalne sigurnosti, gospodine Babiću vi, znači strategija nacionalne sigurnosti nije pitanje Zakona o obrani, nažalost to mogu reći samo ju spominje u sadašnjem zakonima je spominje Zakon o sigurnosnom sustavu znači ona nije predmet ovoga. Da li je trebala biti donijeta prije ona pa iza nje ovi ovi obrambeni zakoni, možemo o tome raspravljati. To je za jednu znanstvenu i akademsku raspravu. Znači da li je strategija nacionalne sigurnosti kao takva trebala ići, ona se već dugo donosi. Mi više s ovim nismo mogli čekati zakonima jer su oni prioritet ali jednako tako slažem se i sa gospodinom Tuđmanom da strateški dokumenti su ono što prvo treba donijeti. Međutim ovdje se postavljalo pitanje što je da li sada donijeti novi Zakon o obrani kojim će se definirati koji su to temeljni i strateški dokumenti pa će iza njih doći u ovaj Sabor nešto što je za nas izuzetno važno, a to je dugoročni plan razvoja koji usvaja Hrvatski sabor. Nažalost, dugoročni plan razvoja koji je do sada bio usvojen se pokazao kao nešto što nije bilo provedivo iz razloga što su se dogodile ekonomske prilike u zemlji koje su onemogućile da se on kao takav provede. Evo još jednom vam zahvaljujem na vašoj raspravi i uistinu ćemo pregledati sve vaše primjedbe i nastojat ćemo ih u najvećoj mogućoj mjeri prihvatiti. Hvala vam lijepa. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala i vama. Sada u 23 sata i 25 minuta imamo još dvije replike. Mladen Novak. Hvala lijepa. Ma iako niste spomenuli ni članstvo u političkim strankama ni pravo na sindikate pretpostavljam da to ne znači a priori odbijanje, a što se tiče radnog vremena postoji još radnih mjesta u Republici Hrvatskoj koji rade preko 8 sati i po redovnom, između ostalog i ove kolege ovdje rade po 12 sati, policija, medicinske sestre, željezničari. Puno toga ima šta radi puno više od ne samo 8 sati nego recimo znam ljude koji rade u kontinuitetu 72 sata, iza toga imaju slobodne sate. Ali ako netko ostvaruje preko 240 sati mjesečno

nema ništa, ja nemam ništa protiv dapače da ministar bude taj dakle i nadzor i suglasnost i sve, ali po meni ne može plan proći bez načelnika glavnog stožera. Ako će ga on provodit onda ga treba i predložit, a bez ministra naravno ne može proći, bez njegove odluke i suglasnosti to je naravno. Civilni nadzor, novci i sve drugo. **Stazić, Nenad (SDP)** Zaključujem raspravu i prekidamo sjednicu. Sutra ćemo početi u 9,30 Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona. Hvala lijepa. Hvala